Постъпило е заявление от народния представител Стефан Господинов за оттегляне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции с цел синхронизиране на същия след решенията на Европейската комисия. На 7 септември 2020 г. на основание чл. 74, ал. 2 от Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба в Народното събрание е внесен доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба за 2009 г.

Постъпило е питане от народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване. Следва да се отговори в пленарното заседание на 17 септември 2010 г. Писмени отговори за връчване: Писмен отговор от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народните представители Ваня Георгиева, Румен Иванов и Светомир Михайлов. Писмен отговор от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева. Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Михаил Михайлов. Уважаеми дами и господа, преминаваме към изслушване на членовете на кабинета. Има поставен въпрос към министър-председателя Бойко Борисов, но поради среща с председателя на Ландтага на Бавария госпожа Барбара Щам, министър-председателят ще отговаря след 10,30 ч. Започваме парламентарния контрол с изслушване на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Първи ще постави своя въпрос народният представител Цвета Георгиева относно ведомствени жилища на служители от Министерството на вътрешните работи в град Девня. Заповядайте, госпожо Георгиева. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! До Парламентарната група на „Атака” пристигна писмено искане от 11 семейства – служители на подразделението на МВР в град Девня, за съдействие относно проблема, който имат от години за закупуване на ведомствените жилища, в които са настанени. Според Закона за държавната собственост, Правилника за приложението му и Наредбата за управление на жилищния фонд на МВР тези семейства имат право да купят жилищата си. Оказва се обаче, че въпреки подаваните многократно молби от тях до предишните министри на вътрешните работи, молбите им не са били разглеждани. Дори не е излизало становище на Областната дирекция на МВР, каквато е процедурата по закон. Става ясно, че през годините такива разрешения са получавали малцина, и то на неясно какви основания в приоритет спрямо другите. Две от семействата са на бивши служители, пенсионирани в МВР, и техният проблем е особено значим, тъй като при смъртта на настанения на правно основание другият съпруг трябва да напусне жилището. Сред хората преобладава мнението, че жилищата са давани избирателно и безотчетно - кой колко прослужени години има в МВР. Представила съм Ви списъка с имената на семействата на служителите, които желаят да закупят жилищата си. Освен това има информация, че на точно определен адрес в този блок има неправомерно настанено лице. В тази връзка моля да ми отговорите: ще извършите ли проверка на описаните по-горе обстоятелства, както и на твърдението, че на тези лица многократно е даван мълчалив отказ да закупят жилищата? Това отговаря ли на истината? Какви действия ще предприеме Министерството на вътрешните работи да даде на семействата възможност да закупят жилищата си и ще направите ли проверка дали във ведомствен апартамент на МВР в град Девня има неправомерно настанени лица? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. За отговор има думата вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Георгиева, във връзка с въпроса Ви относно ведомствените жилища на служители от МВР в град Девня Ви уведомявам за следното. От извършената проверка в архива на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в МВР, сектор „Държавна собственост”, се установи, че за двама от цитираните като бивши и настоящи служители на Областната дирекция на МВР – Варна, от град Девня – Красимир Петков и Иван Върбанов, са постъпили преписки, касаещи покупко-продажбата на ведомствени жилища от фонда на Министерството на вътрешните работи. Същите са разгледани от комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Дадено е положително становище, тъй като кандидатите са отговаряли на условията на закупуване на ведомствените жилища, в които са настанени. Последващи действия по преписките не са предприемани, тъй като през периода 2008-2009 г. са извършени промени в ръководството на МВР, както и в състава на комисията поради преназначаване в други структури на МВР или пенсиониране и неосигуряване на необходимия кворум от заседанията. В края на 2009 г. с моя заповед от 9 декември 2009 г. е създадена нова комисия, която периодично обсъжда преписките по реда на тяхното постъпване. Посочените по-горе случаи на двамата служители от МВР ще бъдат разгледани на следващото заседание на комисията, което ще се проведе в края на този месец. Ако отговарят на условията за закупуване на ведомствено жилище, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи, ще бъдат предприети последващи действия.

В цитирания апартамент Мехмед Мускаджи е настанен със заповед 1256 от 13 декември 1972 г. на ДСО „Промишлено строителство и управление – Заводски строежи” – Девня. Към онзи момент собственик на този апартамент е точно това предприятие. Впоследствие Министерството на вътрешните работи закупува жилищният блок. По тази причина Мехмед Мускаджи се явява заварен наемател на цитирания апартамент. С оглед провеждане на процедура по покупко-продажба на жилището с резолюция на министъра на вътрешните работи господин Емануил Йорданов е дадено съгласие материалите по преписката да се изпратят по компетентност на областния управител на гр. Варна. Със заповед № 579 от 14 юни 2001 г. областният управител на гр. Варна е определил като купувач на ведомствения апартамент Мехмед Мускаджи с писмо рег. № 5903 от 14 април 2003 г. Министърът на вътрешните работи Георги Петканов дава съгласие за сключване на договора за покупко-продажбата между Мехмед Мускаджи и областния управител на Варна. В тази връзка е сключен договор за покупка

са искали преди това – след 2000 г., но преди 2007 г., закупуване на жилищата си, просто са унищожени или са скрити и по тази причина в този момент, в който Вие правите проверката и давате отговор, практически съществуват само тези две преписки, за които Вие споменахте преди малко, и е известна обективна причина, поради която те се забавят. Очевидно е, че това, което се е случило през тези почти десет години, в които семействата се опитват да закупят жилищата си, на техните молби не се е обърнало внимание. Надявам се сега МВР да даде възможност на тези служители, естествено при подаване на молба от тяхна страна, да закупят жилищата си, при условие че отговарят на необходимите за целта условия – служебни и други характеристики. Благодаря Ви. За дуплика – вицепремиерът Цветанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По така изнесеното запитване и данните, които имате Вие в списъка на 9 човека, ще разпоредя на директора на компетентната служба да се направи проверка и лична среща с тези деветима служители, за да се изчистят всички недоразумения по евентуалното загубване на съответните преписки в тези дълги години, в които хората са били потърпевши от нехайството и безхаберието на съответните органи, органи, които е трябвало да придвижат тази преписка. Това е, което мога да направя. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващият въпрос е от народния представител Калина Крумова относно изнасилено от роми 16-годишно момче в с. Ковачите, община Сливен. Заповядайте, госпожо Крумова. Като народен представител от Сливен от партия „Атака” искам да спра вашето внимание и вниманието на всички медии към един случай от м. август, който обаче като че ли убягна от обществения интерес. Един случай, който, за съжаление, отново е в криминалната хроника. Отново става въпрос за част от така наречената циганска престъпност. Естествено партия „Атака” е единствената, която говори за нея, и тук дебело искам да подчертая, тъй като в тази една година от управлението на ГЕРБ ние неведнъж сме поставяли този въпрос от трибуната – че тук не става въпрос за дискриминация, а става въпрос, че там, където има престъпление, трябва да има и наказание. Откакто заработи новото Народно събрание, всички видяхме волята на МВР да се справи с организираната престъпност, но какво се случва с битовата и с тази, която властва по селата? Частният случай, за който ви говоря, е с. Ковачите, област Сливен. Изнасиленото момче е на 16 години. Ученик е, а през летните месеци е пастир, за да може да помага на родителите си да свързват двата края, и на своите братчета и сестричета. Партия „Атака” активно работи и ще връча на господин Цветанов една подписка, която беше събрана още в първите часове, когато този случай доби гласност в Сливенско. Какво обаче се случва? Според официалната информация на сайта на МВР на 17 август, изнасилването става на 12 август. Тоест четири дни по-късно органите на реда са сигнализирани за това и веднага залавят двама от извършителите. Спирам вниманието Ви на това, че единият е 20-годишен, а другият – на 14 години, с две години по-малък от жертвата. Партия „Атака” има информация, че извършителите са доста повече на брой, но това в случая е по-малкото зло. Освен наглостта 14-годишно момче да изнасили две години по-голямо българче, тези момчета заснемат с мобилен телефон деянието си и го разпространяват в общественото пространство, в познатите и в мрежата. Аз лично и моите колеги от партия „Атака” считаме, че това, макар и частен случай, е наистина зверско престъпление и трябва да се знае какво се случва, когато има такива. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът Цветан Цветанов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, на 16 август 2010 г. около 14,00 ч. в Районно управление на полицията – гр. Сливен, е получена информация от отдел за закрила на детето при община Сливен за извършено блудство с непълнолетно лице в с. Ковачите, област Сливен. Незабавно, след получаване на сигнала, оперативна група посещава с. Ковачите, където извършва множество оперативно-издирвателни мероприятия, целящи установяване на фактическата обстановка по случая, в резултат на установено наличие на хомосексуални действия спрямо непълнолетно лице от мъжки пол, осъществени от две лица, живущи в с. Злати войвода, област Сливен, едно от които – непълнолетно. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 157 от Наказателния кодекс. Потърпевшият е освидетелстван от съдебен лекар. С участвалите в деянието са проведени беседи и следствени действия, след което двамата извършители са задържани за срок от 24 часа в Районното управление на полицията – гр. За пълното изясняване на обстоятелствата по случая е необходимо да се изчакат резултатите от психиатричната и съдебно-медицинска експертиза, предвид факта, че в процеса на провеждането на досъдебното производство потърпевшият непълнолетен заявява, че блудствените действия са извършени доброволно. Съгласно свидетелски показания, съществува видеозапис, изготвен чрез мобилен телефон на един от извършителите. Апаратът е иззет по надлежния ред, но информацията не е потвърдена. Към момента в Областна дирекция на МВР – Сливен, няма постъпили данни за събиране на подписка, но това, което в момента ми давате, явно е от първите няколко дни, когато се е събрала тази подписка. Превенцията и предотвратяването на престъпления, извършени от и спрямо малолетни и непълнолетни лица е приоритет в дейността на Министерството на вътрешните работи. Усилията ни са насочени основно в посока разширяване и подобряване организацията на превантивната дейност с цел по-малко деца да извършват или да стават жертва на престъпни посегателства.

която има за цел генерална превенция по отношение на децата в училищната възраст, изграждане на модели за безопасно поведение у подрастващите и запознаване с първоначалните елементарни правни познания. 30 юни 2010 г. броят на извършителите на блудствени действия от непълнолетни лица над непълнолетни е 9. Компетентни да се произнесат относно вида и размера на наказанието на извършителите, както и основно наличието и редицата на извършено престъпление е съдът. заключение бих искал да подчертая, че органите на полицията изпълняват служебните си задължения безпристрастно, без оглед деление на лицата по етнически признак и религия. В случая полицейските служители са действали изключително бързо и компетентно, което е довело до изясняване на фактическата обстановка по случая. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Цветанов, благодаря Ви много за отговора. С оглед на това, че Партия „Атака” се е заела със случая, тъй като общественото внимание не беше фокусирано върху този случай, подписите, които Ви дадох, са само от първите часове след деянието. В момента те наистина са много повече и ще Ви бъдат предоставени всички, ако това е необходимо. Сам виждате, от от заглавието на подписката, че това, което искат хората в Сливен, е една справедлива и адекватна присъда. С оглед на това, че съм запозната с този случай, не съм склонна да приема за истина това, че действията са извършени доброволно, на първо място защото има такъв видеоматериал и на второ място, защото всички знаем, че в Сливен има много населени места, където преобладаващото население е ромско. Това е другото ми притеснение, което произтича от този проблем, не само адекватната присъда, а именно, че заради такива случаи а именно, че заради такива случаи се нагнетява общественото напрежение и тогава вече се говори за цигани и българи и за това защо се е стигнало до там и колко сме лоши, колко сме нетолерантни. Аз мисля, че българите ще бъдем нетолерантни до момента, до който такива престъпления нямат своята адекватна присъда. Благодаря Благодаря. Дуплика.

Не мога да изнеса пред вас факти, които може би трябва да бъдат чути, защото все пак аз не бих искал да манипулирам едно разследване и докато не се произнесат съответните компетентни органи по психиатричната експертиза, която трябва да бъде изготвена. Това, което има събрано от досъдебното разследване, това са фактите, с които Ви запознах и няма как да влияя по някакъв начин на българския съд. Може би подобна подписка е хубаво по някое време да бъде изпращана и на Висшия съдебен съвет, за да си правят съответните насрещни проверки по мотивите, по присъдите, които излизат от българския съд. Мога да Ви дам за пример вчерашния репортаж, който беше по една национална телевизия, за това, което се случи. Благодаря. Преминаваме към въпроси, които са общо четири на брой, по два от народните представители Атанас Мерджанов и Антон Кутев, които имат отношение към системата за изработване на новите български лични документи, договора, анекса, мерки, които трябва да бъдат предприети за осигуряване на временното издаване на нови документи, също така и събраните суми от такси за издаването им. Ще бъде обща процедура, която ще протече по следния начин. Задаващите въпросите ще имат възможност в рамките на по две минути за всеки въпрос, да изложат и да развият въпросите си, след което ще има общ отговор, тъй като темата е единна и съответно реплики и дуплики от отговарящия вицепремиер. Първи започва с развиването на въпросите си народният представител Атанас Мерджанов. Те са два относно системата за изработване на новите български лични документи и относно анекс и неговото съдържание към договора за изработване на новите лични документи. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин заместник министър-председател! Както вече стана ясно ние с колегата задаваме поредица от въпроси, свързани с издаването на новите български лични документи. Всъщност от 1 април т.г. има може би нещо символично в тази дата, но започна акцията „Издаване на новите български лични документи”. Тази акция за съжаление обаче се превърна в тежка сага и изпитание са всички български граждани и за българското общество като цяло провалени лични съдби, кариерни и житейски планове, бой за паспорти, арести за паспорти, глоби за паспорти, какъвто е случаят от вчера в ІV-то Районно полицейско управление във Варна и т.н. Налице са също така намерения на граждански сдружения за предявяване на претенции към Министерството на вътрешните работи и държавата като цяло. Налице са също така и изявления от Вас, господин министър, и от членове на Вашия екип, които взаимно си противоречат. Оправдавате се с фирмата-изпълнител „Siemens”, но според мен отговорът на въпроса се състои в чиста управленска импотентност и некомпетентност. Проблемите са чисто организационни. В тази връзка с оправданията Ви за фирмата-изпълнител, моят въпрос е следният: подписвали ли сте анекс или допълнителни споразумения към договора за изработка на новите лични документи, подписан от Вашия предшественик Михаил Миков? Кога и с какви клаузи? Моля да получа копие от тези договори. Направо ще Ви задам и вторият въпрос: кога възнамерявате да бъде предадена системата за издаване на новите български лични документи на МВР? Благодаря.

Моите въпроси ще бъдат два, единият от тях касае какви мерки сте взели до момента за осигуряване на нормалното издаване на документите и съответно какви мерки предстои да вземете. От медиите научихме, че дори обмисляте или може би вече сте направили назначаване на нови хора в рамките, надявам се, на критиците или на всички. Тоест всички мерки, които досега сте взели във връзка с издаването на паспортите и кризата с тях. Вторият ми въпрос е доколкото ми е известно по този договор до момента държавата не е плащала нищо.

Това е по силата на договора, подписан от господин Михаил Миков. Въпросът ми в този случай е: събират ли се такси през това време, колко такси са събрани, къде се съхраняват и какво се случва с парите, които сте събрали през времето от началото на издаване на новите документи досега? Благодаря. Благодаря, господин Кутев. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи има възможност да отговори на четирите поставени въпроса.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 Аз благодаря за тези въпроси, които задавате и се надявам, че днес ще присъстват и двамата министри, които участваха в процедурите преди това и сключването на договора, който е станал през м. април 2009 г. И има повече символика с това, което казахте за започването на експлоатацията на системата, която беше от м. март т.г. Към господин Мерджанов – ще направя една хронология на отговорите във връзка със зададените четири въпроса. Както е известно с изпълнение на системата за изработване на нови български лични документи е натоварена фирмата с договор от 13 април 2009 г. По силата на този договор, както и съгласно двустранно подписан график, „Siemens” е поел задължение за пускане на системата в експлоатация на 29 март 2010 г. г. Приемането на системата е предвидено да стане с изричен протокол за приемане, срокът за подписването на който е уговорен – 12 април 2010 г. В договора е уговорено приемането на системата да се извърши след писмено уведомление от страна на за готовността му за въвеждане на системата в експлоатация, като за целта следва предварително да са подписани всички протоколи за приемане на отделните компоненти и дейности по договора. Договорът предвижда процедура на уведомление от страна на изпълнителя, предявяване на възражения от страна на Министерството на вътрешните работи, отстраняване на съответните недостатъци, докато това не бъде направено и приемане на системата без възражения. За съжаление, фирма „Сименс” не успя да спази уговорените срокове за предаване на системата и едва на 26.05.2010 г., вместо на 12.04.2010 г., отправи към Министерството на вътрешните работи покана за приемане на дейностите по договора.

и е поет ангажимент от изпълнителя да отстрани всички недостатъци в конкретно определени срокове, но не по-късно от 28.07.2010 г. Едва на 30.08.2010 г. е получена информация от „Сименс” за напредъка по отстраняването на недостатъците отразени в протокола от 19.07.2010 г. В момента експертите на министерството извършват анализ на всички компоненти на системата и извършените от „Сименс” действия по отстраняване на конкретните недостатъци, както и за дефинирането на съществуващите към момента проблеми, които възпрепятстват възпрепятстват нормалното й функциониране. След това изпълнителят ще следва да отстрани и тези недостатъци, което ще направи възможно приемането на системата. В обобщение мога да кажа, че системата е пусната в експлоатация, в момента тече предварителната по договора процедура по приемането. Извървян е не лек път по отстраняване на сериозните недостатъци. Към момента е достигнат предвиденият по договора производствен капацитет, все още обаче не е постигнато задоволително качество на някои от техническите функционалности на системата, което е пречка за цялостното й приемане по смисъла на договора. Имаме уверението на фирма „Сименс”, че в срок до 30.09.2010 г. най-късно, системата ще бъде в състояние, в което да бъде възможно нейното приемане. Дълбоко се надявам, че този път фирмата изпълнител ще изпълни своите поети ангажименти. Що се касае до анекс и споразумение, които са направени допълнително, към Договор рег. № 9131 от 13.04.2009 г. е подписан анекс на 21.11.2009 г., с който е удължен с шест месеца първоначално уговореният срок за изпълнение на всички дейности по договора от страна на „Сименс” до 13.04.2010 г. Преразгледан е гратисният срок за плащане на цената по договора и е детайлизиран и допълнен първоначалният график за междинните и крайни срокове по изпълнение на отделните дейности. В анекса се детайлизират количествата и сроковете за доставка на бланките за паспорт, лична карта и се договарят се договарят по сметка за фирмата изпълнител да бъдат предоставени лиценз за една от защитите на документите за целия срок на договора от седем години. Няма проблем да Ви бъде предоставен анекс на този договор, но този анекс е направен във връзка с огромното забавяне на системата и уточняване на графика по нейното изпълнение. Към господин Кутев: за таксите за издаване на нови лични документи и къде се съхраняват те? Съгласно разпоредбите на § 28 към Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност е открита отделна сметка за чужди средства на името на Министерството на вътрешните работи в

Не е тайна, че още със стартирането на системата от 29.03.2010 г. възникват проблеми свързани с нейното функциониране, противно на поетите ангажименти от фирмата изпълнител. През първия месец изобщо не можеха да бъдат достигнати първоначалните предвидени производствени капацитети. Само за илюстрация ще посоча: за периода 29.03.2010 г. и до средата на м. април вместо предвидените 7 800 позиции на ден, ние отработвахме не повече от 400 документа на ден, което представляваше около 5% изпълнение по договора по графика, който беше приет. Не само през първия месец, но и до края на м. юли доставената техника в трийсетте центрове за персонализация дефектираха толкова често, че правеха невъзможно функционирането на системата. Отново само за илюстрация следните факти: за периода 1.06. до 28.07.2010 г. системата е работила напълно в центъра за персонализация само през четири от общо четиридесет и два работни дни, като за тези четири дни няма два последователни дни по-дълъг от 24 часа, през които системата да е работила напълно и във всички центрове. През този първоначален и най-тежък период Министерството на вътрешните работи предприе действия в системата от организационни мерки, за да може да функционира по-добре. На ежедневни срещи с експерти, от изпълнителя се ангажираха състоянието на системата да се подобрява, като се надявахме, че резултатите ще бъдат осезаеми в този период на преговори. Аз лично съм бил в контакт на ежеседмична база директно с ръководството на „Сименс” в централата в Мюнхен, с настояване за спешни мерки за координация по решаване на тези проблеми. Отделно от това всички екипи на МВР отговорни за издаването на лични документи и огромен брой служители работеха първоначално денонощно, а след първия месец с удължено работно време пунктовете за персонализация. Само от 5.05.2010 г. от служителите на МВР е положен почти 13 000 часа извънреден труд. В пункта на СДВР например беше въведен трисменен режим на работа, от м. май премина в двусменен режим на работа – от 7,00 до 23,00 часа. До 30.06.2010 г. там се работеше във всички празнични и съботни дни, а за периода 29.03.2010 – 25.07.2010 г. служителите на МВР във всички пунктове за персонализация са работили извънредно общо 14 съботи и недели, тъй като е известно също така, че през 2010 г. изтича срокът на валидност на голям брой български документи, които бяха издадени през 2000 г. г. С оглед да се избегне пиковото натоварване, по предложение на МВР беше продължен срокът за валидност на личните карти и свидетелствата за управление на моторни превозни средства, издадени с изтичащ, във валидност през 2010 г. – с още шест месеца. Беше разпространена информация, че подмяната на валидните документи за самоличност не е задължителна. Въпреки тези мерки беше констатиран повишен интерес от гражданите към новите документи за самоличност. Голям брой от тях не са се възползвали от предоставената предоставената им възможност за ползване още шест месеца на тяхното удължаване на документите, които български граждани не напускат пределите на страната, въпреки, че имаха също така издадени документи, които са с издадени лични документи от 2000 г. като безсрочни. За народните представители, а и за гражданите сигурно е по-важно да посоча техническите и организационни мерки, които към днешна дата МВР е предприело и предприема за преодоляване на проблема с опашките. Разпределени бяха допълнителни технически средства за снемането на биометрични данни и откриването на нови работни места там, където това е необходимо. Създадена е организация за работа при удължено работно време с редуциране пунктовете за приемане на заявления в страната. Отпуснати са щатни бройки за увеличаване на състава, ангажиран с приемането на заявления и връчване на готови документи, като за СДВР вече са назначени 40 допълнителни щатни бройки, което даде възможност за всички полицейски управления на вътрешните работи в Столичната дирекция на да се премине от 1 септември т.г. на двусменен режим на работа с граждани от 6,00 до 21,00 ч. За обслужване на най-натоварените пунктове в Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Кърджали, както и за подпомагане дейностите по персонализиране на приети от консулските служби документи за самоличност, бяха отпуснати допълнително 56 щатни бройки. В КАТ, СДВР освен двусменен режим на работа с граждани и системата за управление на опашките е въведена електронна услуга за справка чрез интернет на номера, които се обработват в момента. За справяне с проблема с недостига на паспортни бланки доставяни от изпълнителя е организиран незабавен транспорт за разпространение на доставените в централния склад на МВР бланки из пунктовете в цялата страна, включително и за реагиране при специални нужди. Например заделени са допълнителни количества бланки за Кърджали във връзка с празника Рамазан. Непосредствено се следи ситуацията в страната по отношение на работоспособността на системата, наличие на опашките от граждани и спазване за законоопределените срокове за издаване на документите за самоличност. В резултат на предприетите мерки в София вече е овладяна като цяло ситуацията. Има все още натрупване в сутрешните ранни часове, но в следобедните и по-късните часове около 20,00-21,00 ч. имаме опашки с около 5-6 човека. С назначаването на допълнителния персонал се надявам, че всичко това, което сме предприели допълнително ще бъде намалено, като напрежение. Още един проблем продължава да стои от страна на фирмата изпълнител – доставката на паспортните бланки. Първоначално заявените и предвидени по договора количества бяха доставени със забава от около три месеца и тази забава на доставките продължава. Факт е, че недостигът на паспортни бланки доведе до забава в изпълнение на приети заявления за издаване на паспорт с обикновена услуга. В София към момента, 8 септември т.г., забавянето е 9 дни. В някои областни дирекции на МВР в страната е ограничен приемът за заявления за издаване на паспорт като бърза и експресна услуга. В момента фирмата-изпълнител „Сименс” ни предлага модифициран вариант на паспортна бланка, при който производителят – швейцарската фирма „Капелен” би могъл да постигне исканата производителност. Тече проверка на експертите от МВР дали този вариант отговаря на договорената спецификация. Относно въпроса за мерки до края на годината – една страна недостатъците на системата са в процес на отстраняване от изпълнителя, така че тя да заработи още по-стабилно. От друга страна МВР има готовност да прилага посочените по-горе мерки, докато и доколкото това е необходимо, така че да посрещне нуждите на българските граждани. Извинявам се още веднъж на всички български граждани за неудобствата, които в момента изтърпяват. Това, което мога да ви кажа е, че с всички положени мерки в момента се стремим да отстраним това, което всъщност вие ни завещахте. Благодаря ви.

Благодаря за любезността, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър-председател! Не съм доволен от отговора на моите въпроси и се съмнявам, че многословието, което използвахте ще убеди българските граждани, че ще се справите със ситуацията. Това обаче е едната страна – малката страна на въпроса. Господин министър, Вие излъгахте. На 3 септември Вие давате изявление пред българските медии, че няма никакъв анекс. Цитирам: „Няма никакъв анекс. В момента текат преговори, в които искаме да защитим държавата, искаме да компенсираме държавата за всичко онова, което се струпа на българските граждани, които нямат абсолютно никаква вина за това, което се случва.” Днес Вие заявявате, че сте подписали такъв анекс, който практически удължава срока по издаването на документите с шест месеца. Какво правихте Вие тези шест месеца, а по същество девет месеца от момента, в който Вие сте на власт, господин министър? Вероятно сте се надявали, че договорът ще бъде

в резултат на което са днешните пропуски. Освен това по отношение на пускането на системата, тоест на приемането на системата, аз се съмнявам, че вие и септември месец ще можете да приемете системата. Тъй като всички тези грешки са в резултат на това, че не беше извършен необходимият тестов период за налагането на системата. Пропуснахте го и Вие носите пряка и лична вина и отговорност за целия този хаос, който се случи. Благодаря.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

за мен ще бъде много интересно да видим в това търговско споразумение какво пише. Вие току-що ни убеждавахте преди малко, че там пише, че срокът за предаване на системата и за готовност на системата е м. март 2010 Аз имам дълбоките лични подозрения, основани на сериозно познание, че срокът е краят на м. ноември 2009 г. И че срокът за тестване на системата е бил между краят на м. ноември 2009 г. и Нова година – 2010 за да може от м. март 2010 г. да се започне със система, която е пробвана, която е проверена, и която работи така както трябва. Вие сега ни дадохте съвсем различни данни и ние с Вас имаме много прост начин да установим дали Вие излъгахте и по този въпрос или не сте. Поради това ви предлагам да направите достояние този договор възможно най-бързо или най-малкото ми го дайте на мен, ако не можете Вие, аз ще го направя достояние, но мисля, че Пресцентърът на МВР има възможности да свърши тази работа. ГЕРБ.) Връщаме се на това какво сме ви завещали. Ние сме подписали, доколкото ми е известно, този договор съвсем не в началото на 2009 г., някъде към април, ако не се лъжа – можете да ме поправите. Правителството на тройната коалиция беше на власт от април 2009 г. до юли 2010 г. Оттам нататък всички закъснения, за които Вие говорите, не са проблем на това правителство, а са проблем на контрола, който Вие сте или не сте осъществил. Дали сте го осъществил – българските граждани, които висяха по опашките през последните месеци могат да Ви дадат оценката. От тази гледна точка, аз мисля, че надменността, с която подхождате, не ми се струва уместна, още по-малко пък в този случай, въпреки че тя очевидно е част от цялото това управление. Кой контролира договорите от юли до края на ноември, когато е трябвало да бъдат изпълнени? Какво сте направили за контрола през този период? Разбрах от Вашия отговор, че някъде през м. май Вие сте се сетили да назначавате повече хора.

Много интересно защо Вие през м. май се сетихте за това? (Реплики от ГЕРБ.) В това министерство има ли кой да анализира някакви факти или го правите просто по интуиция, когато се случат нещата, се сещате, че трябва да се вземат мерки? Затова беше въпросът, който и да е бил 2005 г. – нелеп въпрос, извинявам се. Така че въпросът за мерките, които сте взели и ще вземете, стои изключително остро. остро. Моля да ми обясните: защо назначаването на допълнителни служители, защо удължаването на работното време и всичко останало, се направи едва през м. май и след м. май, а не примерно през м. март? Още нещо, Вие можехте да назначите допълнителни служители за тази система още през м. септември, хайде през м. октомври 2009 г., за да може спазвайки сроковете, които са ви определени, тоест приемайки системата още през м. ноември 2009 г. тези хора да започнат да се учат, за да може, когато им дойде времето, да работят през м. март 2010 г. те да бъдат подготвени и да могат да го правят. Вие сигурно, за да спестите пари най-вероятно, ги назначавате кога? – След м. март или през м. март, което оттук нататък довежда до това, че не стига, че имате система, която не сте проконтролирали как влиза в сила, а имате един куп работници и служители в тази система, които не знаят как да работят с нея.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Уважаеми господа Кутев и Мерджанов, вземете и си посипете главата с пепел! Защото, вие или не слушате тогава, когато ви давам отговор на въпросите, които задавате... Как мога да назнача повече служители, когато системата по договор трябва да произвежда 7800 позиции на ден. В началото тя произвежда 400 позиции заради дефектирането на системата по техническите устройства. Тези хора да пият кафе по цял ден и аз да им плащам заплатите? Това е социалната политика на БСП, но не и на днешното правителство. Аз съм изключително удовлетворен от зададения днес въпрос, но просто съм потресен от безумието и това, което вие ми отправяте като въпрос. Защото въпросът трябва да бъде задаван точно от тази част на Народното събрание. Ще ви прочета хронология на събития, които досега съм ги премълчавал, но явно вие нямате никакъв усет за това, което сте направили през вашето управление.

България се задължава да започне издаване на документи за пътуване с вграден електронен носител с биометрични данни още от 1.01.2007 г., господа! С приемането си в Европейския съюз на основание Регламент 2252 от 2004 г. С решение на Министерския съвет, правителството на тройната коалиция, от 25 май 2006 г. е утвърдена концепция за българските документи за самоличност в условията на Европейския съюз, чиято основна идея е, забележете, централизирано персонализиране на личните документи. Това ще остане за малко по късно да ви го разясня. През целия период процесът на подготовката на издаване на лични документи се ръководи непосредствено от лица – членове на политическия кабинет на МВР, заместник-министрите Горан Йонов и господин Калин Славов, лично назначение на Сергей Станишев. През м. декември 2006 г. са приети изменения в Закона за българските лични документи

Едва на 2 октомври 2007 г. министърът на вътрешните работи господин Румен Петков, който днес отсъства, подписва решение за откриване на процедура за специална обществена поръчка за изграждане на системата за издаване на нови лични документи, вероятно мотивиран от информацията внимавайте много добре! – за започваща наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия за нарушаване на общностното право, цитирания вече Регламент 2252/2004 г. Процедурата за възлагане на обществена поръчка, инициирана от Румен Петков, е прекратена, поради, цитирам: „В документите на всички кандидати има съществени пропуски”. Втори опит за откриване на процедура!

с Решение № 21-509 открива нова процедура по възлагане на специализирана обществена поръчка. Тази процедура именно приключва с избора на фирмата „Сименс” за изпълнител и на 13 април 2009 г. Искам обаче да заостря вашето внимание върху следния факт, който не е известен на широката общественост. През м. август 2008 г. по неизвестни причини, без да има поискано мнение на работещите експерти, с политическо решение коренно е променена приетата от Министерския съвет през 2006 г. концепция за системата и от централизирано персонализиране се преминава към децентрализирано такова. Затова специално е създадена работна група с дефинирано задание да промени приетата вече концепция и впоследствие с решение на Министерския съвет от м. септември 2008 г. концепцията от 2006 г. формално се отменя. Задавам си няколко въпроса в тази връзка. Защо при приета от Министерския съвет концепция се налага нейната промяна? Промяната се прави, когато се сменя министърът, или политиката на правителството се спазва, когато вие управлявате. Очевидно България към този момент е в закъснение с повече от 18 месеца, гонят се срокове и срещу нея тече наказателна процедура от Европейската комисия. Освен това политическото решение се взема в момент, когато в цяла Европа, с изключение на Испания и частично в Италия, личните документи се издават централизирано, поради доказани предимства и препоръки от международните стандартизиращи организации, ИКАО. От финансова гледна точка, може би тук е вашият мотив, с промяната на системата от централизирана в децентрализирана, процесът се забавя и чувствително се оскъпява. Всичко това тежи на българските граждани, в това число и на вас. И най-накрая, с този избор възможностите за поетапно въвеждане и предварителното тестване на системата се свеждат до минимум. Отговорите на последните въпроси оставям на вас, както и обяснението към българските граждани по какви причини и за кого е била вашата загриженост, когато сте вземали тези решения и сте променяли нещо, което експертите са ви го дали като предложение. Аритметиката е проста: две преходни правителства е трябвало да решат проблема с новите лични документи на българските граждани и затова са имали на разположение точно пет години. Пет години, господин Мерджанов! Вие в момента критикувате правителството на ГЕРБ и търсите сметка на МВР какво сме направили за пет месеца, за да компенсираме вашето бездействие или вашите странни действия за последните пет години. без пет минути, непосредствено преди да сдадете мандата, вие подписвате договор без да имаме яснота за неговото изпълнение и оставяте в наследство поредица проблеми, висящи съдебни процедури по обжалване, нереалистични срокове за изпълнение, избор на система, която не допуска поетапно въвеждане и предварително тестване,

На това място, не ме разбирайте погрешно, нямам нищо лично към „Сименс”, защото аз съм убеден, че имаме проекти, които реализираме в министерството и те са много добри, надявам се, че и в бъдеща перспектива ще имаме подобни, когато обаче имаме коректност и прозрачност в процедурите и обосновани предложения за промяна на процедури, които вие сте направили. Да платя неустойка за избраната от вас фирма – изпълнител, да загубя нови шест месеца или една година и да вкарам България в наказателна процедура.

ще защитя интересите на държавата въпреки това, което вие завещахте. Ще ви дам и друг пример с един много известен казус, който дискутирахме в началото на мандата ми – за 3 милиона вие купихте принтери на стойност, с която можеше да купите цяла конфигурация и няколко на брой принтера. Тази процедура аз я прекратих, заведохме дело и го спечелихме на първа инстанция. Но това нямаше как да прекратя, защото щеше да бъде с огромни последствия за държавата и за всички български граждани. Ще ви уведомя за всичко, което ще бъде направено в предоговарянето на условията и това, което ще може да вземем като обезщетение за всичко това, което причиняваме на българските граждани. Благодаря Ви за зададените въпроси, защото това беше нужно да бъде чуто и от българските граждани. Благодаря ви. (Бурни Заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря Ви, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене. Вие допуснахте, първо, не съвсем обяснимо реалистично, смесихте процедурите, дадохте две минути повече на господин министъра, за да може той да развива цялата сага по управление на тройната коалиция и малко преди това, без да дадете възможността действително да се обяснят точно пропуските, на които са свидетели всички български граждани и потърпевши.

в рамките на четири минути Вие завеждате в Деловодството на Народното събрание два въпроса, които по същество изискват общ отговор. По същия начин, господин Антон Кутев в рамките на нови четири минути задава два въпроса, които имат отношение към същия. Явно този въпрос е от изключителен обществен интерес, поради което въпросите са допуснати и върви обща процедура по поставянето им, репликиране, отговори и съответните дуплики. Да, вярно е времето за дуплика е просрочено. Но направете справка в системата

Следват отговорите на вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков. Първо, питане към него ще отправят народните представители Яне Янев, Тодор Великов и Емил Василев относно политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии. Виждам, че господин Великов се готви да развие питането. Заповядайте!

ал. 2 от Закона за политическите партии се определя начинът за предоставяне на средствата за субсидиране на политическите партии и коалиции. Член 25, ал. 2 от Закона за политическите партии явно постановява, че общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените гласове от всяка партия или коалиция. Има се предвид партии или коалиции, регистрирани за изборите, и именно въз основа на тази регистрация те са обект на закона в частта му за държавната субсидия. Противно на тази разпоредба т. 6 – 1.6 – от Вашата заповед, субсидията се разпределя според броя на народните представители като се изисква например независимите депутати да декларират към коя политическа партия принадлежат. По всичко личи, че като основание за това е послужил текстът на ал. 3 от същия член, който указва подобна процедура. Очевидно обаче е налице или некомпетентен, или умишлено неправилен прочит на този текст. Той се отнася единствено за политически субекти, които са регистрирани за изборите като коалиции, нямат коалиционно споразумение или е настъпила промяна в разпределението вътре в коалицията, изразена в промяна на състава на парламентарните групи. Смисълът е ясен: задават се правила за разпределяне субсидията вътре, в рамките на политическия субект, на който тя се полага. Този текст не се отнася за разпределението на субсидията между субектите, регистрирани на изборите. Този въпрос е ясно регламентиран в ал. 1. Уважаеми господин министър, считаме този въпрос за принципен и важен, тъй като става дума за публични финанси. За осигуряване на така необходимата прозрачност при разходването им бихме искали да ни отговорите на следното: считате ли, че цитираната Ваша заповед съответства на духа и на буквата на Закона за политическите партии? Независимите народни представители Марио Тагарински, Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов (доколко те са независими, това е друг въпрос), попълвали ли са декларации за принадлежност към политическа партия, коя е тази партия и увеличена ли е държавната субсидия за тази партия вследствие на това и с колко? Партия „Ред, законност и справедливост” има на последните парламентарни избори 174 хил. 582 действителни гласа. По какъв начин, върху колко гласа и в какъв размер е определена субсидията й за настоящото тримесечие според изискванията на чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии? Какво е станало с остатъка от сумата? Разчитаме на прецизен отговор, тъй като партия „Ред, законност и справедливост” възнамерява да заведе дело

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Янев, господин Великов, господин Василев! Заповедта на министъра на финансите от 4 март 2010 г. е в съответствие с разпоредбите на Закона за политическите партии и не е по-различна от заповедите, издавани в предходните бюджетни години при действието на Закона за политическите партии. Следва да се има предвид чл. 67, ал. 1 от Конституцията на Република България, съгласно който народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ и обвързването им със задължителен мандат е недействително. Ще се въздържа от коментар по въпроса за съдържанието на декларациите за принадлежност на народните представители Марио Тагарински, Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов. Считам, че неправилно са насочени към мен. Въпросът за убежденията на народните представители, в това число с тяхната политическа принадлежност може да бъде отправен само към тях. Представените от тези народни представители декларации са само за целите на правилното разпределяне и предоставяне на държавната субсидия. Полагащата се субсидия за второто тримесечие на 2010 г. за Политическа партия „Ред, законност и справедливост” възлиза на 433 хил. 804 лв., като тя е определена по следния начин. Броят действителни гласове в съответствие с Решение второ на Конституционния съд от 16 февруари 2010 г. е 174 хил. 570 гласа, с 12 гласа по-малко от първоначалното решение на Централната избирателна комисия. На база на действителните гласове полагащата се субсидия е 532 хил. 260 лв., която е намалена с 98 хил. 456 лв. за независимите народни представители господин Тагарински и господин Чукарски

За което Ви благодаря.

Моля, не се обаждайте от място! ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Оказва се, че тук действат такива правила, че членовете на правителството могат да идват в пленарната зала и да обиждат народните представители. Интересно е обаче, че членовете на правителството страшно се засягат, когато някои народни представители поставят ребром въпроса. Дянков, вземете и застанете като мъж, честно и почтено, като високопоставен държавен чиновник и отговорете защо сте намалили субсидията на Партия „Ред, законност и справедливост” и защо сте нарушили закона! В закона е казано, че: „Държавната субсидия се изплаща съобразно действително получените гласове”. Няма никакво значение политическата непочтеност тук на Тагарински и останалите. Откъде-накъде ще намалявате субсидията на „Ред, законност и справедливост”? Застанете и отговорете мъжки, не заобикаляйте въпроса! Това е моят уточняващ въпрос и искам действително ясен отговор. Когато Вие нарушавате закона и го правите умишлено, не съм много убеден доколко прокуратурата

Искам отговор къде са парите, които Вие сте отрязали от бюджетната субсидия! На кого са дадени?! Че са откраднати от „Ред, законност и справедливост”, откраднати са, но на кого са дадени – защо заобикаляте този въпрос?! Втори уточняващ въпрос: на кого са дадени откраднатите пари? Отговор на допълнителните въпроси. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Господата от РЗС явно имат къса памет. През второто тримесечие на 2009 г. преди около 18 месеца – в Четиридесетото Народно събрание възниква казус относно прилагането на чл. 25 от Закона за политическите партии във връзка с писмо от 21 май 2009 г. от господин Яне народен представители в Четиридесетото Народно събрание. В цитираното писмо е поставен въпрос относно превеждане на субсидия за Политическа партия РЗС, за независими депутати, декларирали принадлежност и подали съответна декларация в Министерството на финансите. В писмото си господин Яне Янев изразява следното становище: „Основният начин на финансиране на политически партии е посредством държавна субсидия чрез индивидуални декларации за принадлежност”.

тъй като тази комисия е водеща при обсъжданията и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. С писмо от 11 юни 2009 г. председателят на Комисията по правни въпроси изразява следното становище, цитирам: „Когато има промяна в членския състав на парламентарните групи на политическите партии или коалициите, образувани в резултат на последните парламентарни избори, тоест налице е напускане на депутати, които преминават в друга парламентарна група (Реплика или стават независими народни представители, в тези случаи държавната субсидия следва да се представи на политическите партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър, още като се върнете в министерството, трябва да уволните чиновниците, които са Ви подготвили отговора. Ясно е, че Вие не сте компетентен по тези въпроси и цитирате безумията на старата тройна коалиция в Четиридесетото Народно събрание. И пак ли продължавате със старите практики? Нали отричате това, което те са правили в предишни мандати, а продължавате

Пет пъти Ви зададохме елементарен въпрос! Второ, партиите, които са преминали над 1%, в случая – „Лидер” и НДСВ, получават субсидия и нямат народни представители! Кой може да им отнеме субсидията? Никой не може! Ами Вие давате ли си сметка, че ако продължава тази порочна практика, тя ще има бумерангов ефект и ще се върне върху вашата парламентарна група – на ГЕРБ? Утре ще напуснат 20 народни представители и край! Субсидията ви отива! (Смях от ГЕРБ.) Така че това, което ние предлагаме, е и във ваш интерес! Вие четете и сричате тук за някакви коалиции! Не става въпрос за коалиции! Законът е императивен и текстовете са абсолютно ясни. Вие би следвало да приложите закона! Ако не го приложите, още другата седмица ще отиде в Административния съд, ще има решение и със задна дата, искате или не, трябва да върнете парите на „Ред, законност и справедливост”! Елементарната логика показва, че вие на практика сте ни отнели 36 хил. гласа, а тези двама ренегати общо имат по-малко от 5 хил. гласа! От къде на къде ще ни отнемате 36 хил. гласа? Те не са тяхна собственост! Ако аз разбера, че те са попълнили декларация за принадлежност към ГЕРБ

относно Решение на Народното събрание за анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 и 2003 г. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, колеги народни представители! Изминаха четири месеца и половина, откакто на 14 април 2010 г. Народното събрание прие решение, с което ви препоръча да възложите на Агенцията за икономически анализи и прогнози, със съдействието и на външни за Министерството на финансите експерти, да извършат анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002-2003 г. В тази връзка моля да ни информирате за постигнатите междинни резултати от работата в изпълнение на решението на Народното събрание. Прилагам копие от решението на Народното събрание. Очаквам да отговорите по всяка от неговите точки. Точките бяха: Отчетени ли са всички политически, икономически и финансови фактори при подготовката и осъществяването на замяната? Дали Министерството на финансите финансите е извършило операции по замяната в интерес на българския данъкоплатец или в интерес на държателите на дълга? Да се извърши оценка на ефектите върху бюджетите на Република България от извършената замяна и да се извърши оценка на ефектите върху кредитния рейтинг, респективно цената на финансовия ресурс на българските банки и българския бизнес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Костов, съгласно Решението на Народното събрание от 14 април 2010 г. анализът и оценката на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002-2003 г. бяха възложени на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Във връзка с извършеното през м. юни 2010 г. преструктуриране на Министерството на финансите и закриването на Агенцията за икономически анализи и прогнози работата по този проект беше възложена на дирекция „Икономически анализи и прогнози”, която е правоприемник на изпълняваните от агенцията функции. Тази дирекция е нова дирекция в Министерството на финансите. Вече е събрана и обобщена информацията, необходима за извършване на детайлните анализи. Сегашната стъпка, последващата стъпка от работата с цел независимост на анализа е Министерството на финансите да предостави на независими външни експерти, които вече са определени, всичката тази информация, така че те да могат да се включат в процеса по разработване на окончателната оценка и анализ на осъществената сделка с български външен дълг през 2002 2003 г. Задачата е до края на 2010 г. този анализ да бъде приключен. След приключване на анализа заинтересованите страни ще бъдат уведомени и аз поемам задължението тези резултати да бъдат представени на Народното събрание. Благодаря.

Една от причините за моето притеснение беше именно закриването на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Аз се радвам, че Вие сте прехвърлили задачата върху дирекцията. Удовлетворен съм от Вашия отговор. Всички ще чакаме резултатите. Благодаря. Благодаря. Дуплика? Няма да ползвате. Последен въпрос към Симеон Дянков от народния представител Янаки Стоилов относно увеличаване на бюджета за здравеопазване. Заповядайте, господин Стоилов. Госпожо председател! Господин министър, безспорно е, че състоянието на българското здравеопазване през последните месеци става критично. Това доведе до провеждане на среща през последния ден на м. август между членове на правителството, от една страна, и представители на съсловните и синдикалните организации, от друга На тази среща министър-председателят обеща да осигури допълнително 205 млн. лв. за здравеопазването. Вчера Вие, господин министър, намалихте това обещание до 65 млн. лв., а в същия ден Вашият заместник и председател на Надзорния съвет на Касата буквално каза: „Това са възможностите на фиска и болниците трябва да забравят за това, че искат да вземат пълния размер на средствата за извършените дейности”. Има и друг въпрос. Той е провокиран от обсъждането на отчета на Здравната каса за 2009 г., числата в който показват, че над 300 млн. лв. са средствата, които не са използвани, въпреки че са извършени и признати дейности. Много добре знаете, че това стана по Ваше нареждане в края на миналата година, когато за последните месеци бяха прехвърлени задълженията към бюджета за 2010 г. Задавам тези финансови въпроси, защото от техния отговор зависи кога ще се прекрати връщането на пациенти от болниците, кога ще спре нарастването на техните дългове, кога ще се нормализира като цяло дейността на здравната система. Моят въпрос е: колко пари в крайна сметка ще отделите допълнително за здравеопазване до края на 2010 г. и кога ще предложите и внесете актуализация на бюджета на Здравната каса за тази година? ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Дянков, за отговор в рамките на 3 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоилов, вчера по време на изслушването ми тук относно състоянието на резерва на Здравната каса и разходването на средства по преходния остатък през годините имах възможност да отговоря на част от поставените от народните представители въпроси. На другите въпроси като например на този от господин Адемов, както уточних вчера, ще отговоря допълнително и с необходимата изчерпателност. Това е третото ми изслушване в Народното събрание за последните осем дни по темите за финансирането на здравеопазването. Позволете ми сега да дам отговор и на Вашия конкретен въпрос, господин Стоилов. Правителството ще предостави допълнително финансиране на Здравната каса в размер на 65 млн. лв. Това е нашето предложение. Тези средства няма да се вземат от резерва на Касата, а ще бъдат осигурени за сметка на икономии на други разходи по консолидираната фискална програма. Тази седмица в сряда беше втората среща на работната група, в която влизат представители на Лекарския съюз, пациентските организации, синдикатите, експертите от Здравната каса, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. На срещата излязохме с предложението да бъдат отпуснати тези допълнителни 65 млн. лв. до края на годината. Тези средства ще отидат за дофинансиране на болничната помощ. Размерът им е определен на база на средномесечните разходи за хоспитализации през последните години – по заявки и по касови плащания. Данните на Здравната каса през последните пет години – от 2006 г., когато Касата поема изцяло болничната помощ, до днес, показват, че този средномесечен разход е малко под 80 млн. лв. По текущия бюджет на Касата до края на годината са предвидени плащания от по 67 млн. лв. на месец за общо пет оставащи месеци – от август до декември. С допълнителните 13 млн. лв. на месец се постига средномесечната сума от 80 млн. лв. Нека сега бъдем съвсем конкретни откъде идват тези осреднени 80 млн. лв. на месец. Данните на Здравната каса илюстрират безспорния факт на една нарастваща тенденция – всяка следваща година заявките и плащанията са по-големи от тези на предходната година.

През 2008 г. – около 80 млн. лв. (79,3 млн. лв.) при 1 600 000 хоспитализации. През 2009 г. – 96 млн. лв. при 1 770 000 хоспитализации. За текущата 2010 г. средномесечният разход вече надхвърля 100 млн. лв., а според направените разчети от Здравната каса се очаква броят на хоспитализациите за годината да надхвърли 2 милиона – 2 080 000 хоспитализации. Заключение. За тези пет години плащанията за болнична помощ са нараснали с 60%, а броят на хоспитализираните – с близо 63% - от 1 300 000 души до над 2 милиона за година. Това са фактите – 2 милиона хоспитализации за една година при 7,7 милиона население на България! Това е смущаващо сериозен ръст, който не може да бъде обяснен нито с растежа на цените на пътеките, нито по други причини. Благодаря. Господин Миков, заповядайте за реплика. Господин министър, Вашият отговор фактологично е подробен, но той не е удовлетворителен – предполагам не само за мен, защото тази статистика показва, че извършените и отчетени дейности няма да бъдат изплатени изцяло в рамките на средствата, които предвиждате. Мисля, че и министър-председателят трябва да реагира, защото се оказва, че неговите обещания трябва да бъдат делени на три, за да разберем какво реално те означават. Това е финансово изражение на резултата от Вашия отговор. Вярно е, че има значително нарастване на хоспитализациите, което вероятно не може да се обясни само с увеличената заболеваемост, но това говори за дефекти в здравната система система и че част от нейните дефекти в доболничната помощ трябва да бъдат отстранявани по-късно чрез приема на пациенти. Продължава да се говори за въвеждането на лична здравна карта. И това го обещават всички, които идват да управляват, от 2001 г. насам. Питам се дали и това управление няма да завърши, без посоченото обещание да бъде реализирано, тъй като аз вече се питам дали не става дума за интереси от липса на отчетност, а не само за неумело управление, което да отстрани тези неуредици. Моят призив остава наистина да се помисли за осигуряването на средствата, които ще предотвратят колапса на системата. А Вие не ми отговорихте и на тази част от въпроса, която засяга датата, времето, в което ще се подготвят и внесат промените в бюджета на Здравната каса. Дуплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоилов, проблемът за тази година ще бъде донякъде решен с допълнителното финансиране. Пак казвам, ние предлагаме с 65 млн. лв. до края на годината да стигнем до средномесечните разплащания в предишните години. Това обаче не решава проблема по принцип. Този проблем остава, защото самата система, която лекува болните, е болна. Лекарите и медицинските работници не носят отговорност за това. Вината не е тяхна. Няма фронтова линия, на която от едната страна е правителството, а от другата са болниците и лекарите. Ако някой привижда такава фронтова линия, то той я привижда поради политически цели. Отговорността се носи от изпълнителната и от законодателната власт. (Шум и реплики в КБ.) Да, тази отговорност е частично и наша, защото реформата в здравеопазването продължава. Уважаеми народни представители, за да не търсим поводи, нека търсим решения. Моята отговорност като финансов министър е парите на данъкоплатците да бъдат харчени разумно. И те са харчени разумно – повече пари срещу истински реформи. Благодаря. Благодаря на вицепремиера и министър на финансите за участието му в днешния парламентарен контрол. Сега следва да чуем министър-председателя на Република България Бойко Борисов, който ще отговори на въпрос от народния представител Янаки Стоилов относно съдействие от страна на Световната банка за използване на средства по оперативни програми на Европейския съюз. Господин Стоилов, имате възможност да развиете въпроса си. Госпожо председател! Господин министър-председател, на среща през м. август Вие сте поискали съдействие от президента на Световната банка за усвояване на средства от европейските фондове. Ясно е, че България изостава в това отношение. Ясно е, че капацитетът, с който разполагаме, е недостатъчен. Господин Робърт Зелик скоро след това изпрати ласкаво писмо за одобряване действията на правителството, адресирано до председателя на Европейската комисия. Моят въпрос не е за тази кореспонденция. Както се казва, похвалите са винаги добре дошли, особено ако идват отвън. Възникват обаче няколко въпроса, на които Вие би трябвало да ни дадете отговор, имайки предвид и казаното от Даниел Карнеги, че – „За каквото и да ви говорят, знайте, че става дума за пари”. Не, Ви ли смущава факта, че българският еврокомисар в случая действа като лобист на Световната банка в Евросъюза? Този въпрос възниква, защото дейността на Банката е насочена предимно към недоразвити страни. Защо не се използват възможностите на самия Европейски съюз и опита на по-напредналите държави в използването на европейските средства? Би трябвало да знаете, че Европейският съюз разполага с институции и програми като „ТАЙЕКС”, които са специализирани в консултации за проекти и то безвъзмездно. Затова моят въпрос е: Какви са финансовите условия, при които ще разчитате на предлаганото съдействие от страна на Световната банка за достъп до европейските средства?

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стоилов, дами и господа народни представители! Ние работим по много програми и с европейските институции. Давам пример със Завода за битови отпадъци – София, „Джаспърс”, по много други. Работим и с Европейската инвестиционна банка, и с Европейската банка за възстановяване и развитие, използваме и всичко, което като капацитет го има по линия на европейските програми. програми. В случая и Световната банка, която не знам защо ви дразни – или я имате за непрозрачна или корумпирана институция считате, че като се допираме до нея, ще замърси условията на работа в България – не знам, аз точно обратното, поне от своя много по-малко от вашия опит на управление знам, че Световната банка е сериозна финансова и не само институция, призната в света. Както добре знаете, правителството на Република България и Световната банка осъществяват сътрудничество в областта на политиката, за инфраструктурата и развитието от момента на присъединяването на държавата към Световната банка през 1990 г. Това означава добро взаимно познаване, доверие и традиции в отношенията. От самото начало на работата си в страната Банката работи за изграждането и поддържането на институционален капацитет в българската публична администрация. Световната банка притежава богат институционален и експертен опит и капацитет. В глобален план включително има опит държавите – членки на Европейския съюз, усвояващи средства от европейските структурни фондове. Искам да Ви уверя, че реализацията на договореното сътрудничество ще зависи от конкретните възможности, дадени в българското законодателство, договореностите с Европейската комисия и институционалните и административни ограничения за

„Освен това може да имате възможност да доразвием някои от идеите, които обсъждахме през м. март в Брюксел, относно начините, по които групата на Световната банка може да помага на Комисията и новите държави членки”. Това не е зад гърба на Брюксел, не е зад гърба на президента Барозу. Напротив, съгласувано е с него, с една единствена цел – да се помогне на България, както вие сами казахте, поради по-малкия административен капацитет. Причините са ред, може да се изброят, но да усвоим колкото се може повече пари от европейската солидарност. Не виждам никаква конспирация или нещо, което да ви тревожи. В по-далечна перспектива сътрудничеството с Банката ще се осъществява координирано с възможностите, с които разполагат институциите на Европейския съюз и други държави членки с по-голям опит в усвояването на фондовете на Европейския съюз. Относно конкретните аргументи за избора на Световната банка за институция, която да оказва съдействие при използването на средства от оперативните програми, мога да посоча, че опитът ни показва, че управлението на големи инфраструктурни проекти до този момент е неефективно. Рядко се успява те да бъдат завършени качествено, в срок и в рамките на предвидения бюджет. Този факт изисква от нас въвеждането на нов подход за управление на планираните проекти. Затова е необходимо да бъдат привлечени институции и специалисти с международен опит. Решението ни да предпочетем Световната банка е продиктувано и от международния опит и техническа експертиза, която Банката притежава в сферата на подготовка и управление на проекти. Институцията има и дългогодишен опит и съдействие на Република България в реализацията на национални секторни реформи – транспорт, енергетика, образование, здравеопазване, административен капацитет. Базирайки се на своя международен опит Банката прояви интерес към съвместно идентифициране на ключови въпроси, по които би могла да продължи да оказва подкрепа на държавата в контекста на нейната европейска интеграция. Световната банка ще бъде въвлечена и в подготовката и управлението на големи инфраструктурни проекти от оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда” и „Регионално развитие”. представянето на конкретните услуги Банката ще използва както чуждестранни, така и местни консултантски екипи като по този начин ще се изгради устойчив местен капацитет за разработване и изпълнение на големите инфраструктурни проекти.

Благодаря Ви, господин министър-председател за отговора. Все пак мисля, че живеещите в един дом познават по-добре неговите правила и обзавеждане отколкото гостуващите. Ще очаквам, ако Вие продължите да реализирате тази Ваша идея, да ни уведомите за финансовата цена, която тя ще има. Защото разликата е именно в това, че европейското съдействие произтича автоматично от нашето членство, а съдействието на външните институции има своята цена. има своята цена. Задавам този въпрос и превантивно, защото една от целите на членството на България в Европейския съюз е тя да придобива все по-голяма самостоятелност по отношение на световните финансови институции. Така че, този въпрос е с много по-голямо измерение от конкретната тема, която мисля, че все още може да бъде преоценена, без да я затваряме и без да я отхвърляме изцяло, но и без да я кламираме и да подценяваме нейните последици, като имате предвид, защото аз си спомням от началото на 90-те години за Водния заем, който се управляваше от Световната банка в България, и чийто последици са доста злополучни. Така че нека да не подхождаме с някакъв възторг или преклонение, тъй като в случая трябва да се отчитат множество фактори. Аз Ви препоръчвам да не изпаднете в ситуацията на някои от собствениците на български футболни клубове,

Второ, Вие видяхте колко коректен беше и президентът на Световната банка. Това, което сме говорили и е видял в България, той го изпрати на Европейската комисия, копие до еврокомисарите и до нас. Що се касае до присъствието на госпожа Кристалина Георгиева с него, то бъдете убедени, че е със знанието на президента Барозу. Що се касае за футболните клубове, вие видяхте снощи, че си имаме добри български играчи, с които печелим достатъчно добре. (Смях Надявам се с това да съм бил убедителен в отговора. Внимаваме много. Не се прекланяме пред чужденците. Вие добре знаете като бивши управляващи, че особено в Брюксел, трябва да се търси максимална възможност да представим добре държавата, за да ни се отпускат пари. Има и по-точни думи, но не бих си позволил да ги кажа оттук. Тези държави, които са ги усвоили, първо са подготвили политически почвата си и в европарламента, и в Еврокомисията, и след това чрез административния капацитет са успели. Ние това до ден днешен го нямаме и трябва да се опитаме да го постигнем. Благодаря. Ще преминем към изслушване на министъра на земеделието и храните господин Мирослав Найденов, който ще отговори на въпрос от народните представители Румен Петков и Спас Панчев, относно Отводнително-напоителна система „Беленската низина”. Въпросът ще бъде развит от господин Спас Панчев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господа министри, драги колеги, господин Найденов! Изградената в западната част на Беленската низина отводнителна напоителна система обхваща над 170 хил. дка обработваема площ в землищата на градовете Белене, Деков, Кулина вода, Лозица, Любеново, Въбел, Бяла вода и Драгаш войвода. Изградени са четири помпени станции, от които в момента работят само Подчинена е на район Гулянци, което е на около 60 км от Белене. Отдалечеността от района се сочи като една от причините за лошото управление на системата. В района на отводнителната помпена станция има зеленчукови градини и вилни зони. При изграждането им не са спазени необходимите сервитутни разстояния, което прави невъзможно почистването на дъното на каналите. През 2007-2008 г. е извършена масова сеч на дървесина по каналите с разрешение на район Гулянци под предлог, че се почистват каналите. Въпреки мотива за почистване е постигнат обратен ефект. Каналите са затлачени с клони, което изключително пречи на водооттока. Повече от 15 години, уважаеми господин министър, каналната мрежа реално не е почиствана, което води до заблатяване на хиляди декари обработваема земя в землищата на Белене, Бяла Вода и Драгаш войвода. Отводнителната станция до град Белене е с пропаднал фундамент и е в окаяно състояние. Водени от желанието да се възстанови доброто състояние на системата ...

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Панчев! По информация от „Напоителни системи”, напоително - отводнителна система „Белене” е изградена за обезпечаване с вода за напояване на 13 хил. дка и отводняване на 30 хил. дка земеделски земи. На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени с държавни средства (защитни диги, корекции на реки и отводнителните системи), са публична държавна собственост. Съгласно § 4, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, в случаите, когато тези обекти не бъдат дадени на концесия, поддръжката им се осъществява със средства от бюджета. Отводнителната канална мрежа и отводнителните помпени станции се поддържат от „Напоителни системи” ЕАД, клон Плевен като част от дружеството, в чиито активи са били включени преди влизане в сила на Закона за водите през 2000 година, а именно „Напоителни системи” ЕАД, гр. София. Недоброто състояние на мрежата е резултат от неосигуряване на необходимите средства от държавния бюджет през последните години за поддръжката й. Предвид статута на съоръженията за отводняване, а именно публична държавна собственост, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 7 от Закона за държавната собственост, съгласно която която имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. По отношение на мрежата и съоръженията за напояване се установи, че на основание чл. 47 от Закона за сдруженията за напояване и съгласно Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, те са предадени за безвъзмездно ползване на Сдружение за напояване „Белене”. Сключен е Договор от 12 май 2009 г. за срок от пет години, одобрен от министъра на земеделието и храните със Заповед от същата дата, като приемането и предаването е извършено с Протокол от 8 юни 2009 г. След извършена проверка се установи, че липсват данни за действащо дружество с наименование „Водно стопанство” – гр. Плевен, в което министърът на земеделието и храните да упражнява правата на държавата. Откриват се данни за дружество „Водно строителство - Плевен” ЕАД, гр. Плевен, образувано през 1998 г. чрез отделяне на „Водно стопанство” ЕАД, гр. София – клон Плевен и Производствено експлоатационно предприятие „Уникална техника”, гр. Плевен от „Водно стопанство” ЕАД, гр. София. Дружеството „Водно строителство - Плевен” ЕАД, гр. Плевен е приватизирано и акциите от капитала на дружеството са продадени от министъра на земеделието и горите с Договори за продажба на акции на 20 март 2000 г. и на 12 юни 2000 г. Предвид гореизложеното, господин Панчев, сам разбирате, че на територията на напоително-отводнителна система „Белене” е невъзможно да се обособи самостоятелен район към „Водно стопанство” – гр. Плевен. Благодаря ви за вниманието.

Благодаря Ви, господин министър. Истина е, че напоителните системи в България в последните 10-15 години, както казах в началото, за съжаление не се поддържат както трябва и за тях не се осигуряват необходимите средства. В момента също „Напоителни системи” АД има сериозни задължения за доставка на електроенергия, горива, за заплати.

това: предвиждате ли в скоро време осигуряване на средства за изплащане на задълженията на „Напоителни системи” АД и за ремонт

който не бива да отлагаме, защото особено в години на криза селското стопанство, земеделието могат да помагат много за излизане от кризата? Благодаря ви. Ще продължа оттам, откъдето свършихте. Прав сте, че за съвременно земеделие трябват наистина съвременни напоителни системи и хидромелиоративни системи. Предвиждаме реорганизация на това дружество, тъй като за съжаление ние го наследихме с над 10 млн. дългове, 5 млн. от които натрупани от така наречената и станала печално известна безплатна поливка, разрешена от бившия министър на земеделието Валери Цветанов. В момента комисия изготвя проекта и той ще бъде даден за обсъждане и подложен на обсъждане със синдикатите. Надяваме се наистина, че ще получим и тяхното одобрение, защото все пак ще става въпрос за структурна реформа. По отношение на заплатите, имаше определено напрежение и забавяне. Бяха осигурени средствата, така че те са изплатени към клоновете и да се надяваме, че наистина това ще доведе до определено успокоение в състава на „Напоителни системи”. Благодаря. Благодаря на министър Найденов. Следващият въпрос е поставен от народния представител Меглена Плугчиева относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите, собственици на животни, попадащи в Националния генофонд в животновъдството. Днес тя е заявила, че желае писмен отговор, поради което няма да чуем въпроса и